(HDZ)** Idemo sada na slijedeću točku - Izvješće o radu Vijeća za poštanske usluge za 2007. godinu, Vijeće za poštanske usluge dostavilo je izvješće sukladno članku 28. stavak 7. i članku 39. stavak 3. točka 9. Zakona o pošti. Vlada je dostavila svoje mišljenje. mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za pomorstvo, promet i veze. Izvješća ste primili na sjednici. Predstavnik predlagatelja, zamjenik predsjednice Vijeća za poštanske usluge Nedjeljko Đerek će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Nećete? Hvala. Otvaram raspravu. Za klub HDZ-a gospodin zastupnik Milivoj Škvorc. Pardon, odbor ima još prije. Da.

a koje je izvješće dostavilo Vijeće za poštanske usluge. Odbor je izvješće raspravio kao matično radno tijelo, a sukladno članku 89. Poslovnika Hrvatskog sabora, a također je odbor u svom radu na raspolaganju imao i pisano mišljenje Vlade Republike Hrvatske. Uvodno obrazloženje o aktivnostima vijeća u 2007. dala je predsjednica vijeća koja je kazala da je vijeće obavljalo poslove na temelju javnih ovlasti, ali i druge poslove propisane Zakonom o pošti. Posebno je istaknula da je vijeće surađivalo sa europskim udruženjem za poštansku regulaciju CERP-om, te da su radnici stručne službe vijeća sudjelovale u radu i radnih grupa CERP-a. Izdvojila je rad na projektu koji predstavlja potporu Vijeća za poštanske usluge iz programa KARC 2004., a namijenjen je jačanju institucionalne sposobnosti samog vijeća kao i to da je vijeće obavilo i nekoliko nadzora kod svih davatelja poštanskih i kurirskih usluga. Predstavnik Vlade Republike Hrvatske istaknuo je da je prema Hrvatskom saboru upućen novi Prijedlog izmjene i dopuna Zakona o pošti, prema kojem se definira jedno regulatorno tijelo koje će nastati spajanjem Vijeća za poštanske usluge i Hrvatske agencije za telekomunikacije i da će jednostavno sa tim izmjenama odriješiti ruke u pogledu donošenja odluka, reguliranja tržišta i drugog. Bez rasprave, Odbor za pomorstvo, promet i veze predložio je Hrvatskom saboru donošenje zaključka da se prihvaća izvješće o radu Vijeća za poštanske usluge.

Poštovani potpredsjedniče, gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Pred nama je izvješće o radu Vijeća za poštanske usluge za 2007. godinu. Iz izvješća o radu Vijeća za poštanske usluge za 2007. godinu vidljivo je da su se najznačajniji poslovi odnosili na raspodjelu prihoda i troškova javnog operatera. Obavljanje stručnog nadzora u pogledu vrste, opsega i kakvoće obavljenih poštanskih i kurirskih usluga, praćenje tržišta tih usluga u Republici Hrvatskoj, objavu podataka o tržištu u zasebnoj publikaciji te analizu općih uvjeta javnog operatera i drugih davatelja poštanskih i U svibnju prošle godine započela je provedba projekta potpora Vijeća za poštanske usluge u okviru KARC programa sa ciljem jačanja institucionalne sposobnosti vijeća kao nacionalnog regulatornog tijela u ovoj djelatnosti. Cilj koji se želi postići je uvođenje, podržavanje i promoviranje održivog tržišnog natjecanja na tržištu poštanskih i kurirskih usluga, te učinkovita primjena propisa sukladnih zakonodavstvu i praksi U djelokrugu rada vijeća koji se odnosi na izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje univerzalnih poštanskih usluga te zaprimanje prijava za obavljanje ostalih kurirskih usluga u 2007. godini, vijeće nije zaprimilo niti jedan zahtjev za obavljanje univerzalnih poštanskih usluga. Dok je s 31. prosincem 2008. u Hrvatskoj registrirano 15 prijavljenih davatelja koji su svi registrirani za obavljanje kurirskih usluga, a od njih 15. 6 objava obavlja još neke poštanske usluge na slobodnom tržištu poput prijevoza i uručenja novina i časopisa ili razmjene dokumenata. U osnovne poslove vijeća spada i određivanje cijena rezerviranih poštanskih usluga na prijedlog javnog operatera, primanje na znanje cijena ostalih davatelja poštanskih i kurirskih usluga te njihovo praćenje. Nakon što je Hrvatska pošta dostavila prijedlog cjenika, vijeće je donijelo privremeno rješenje kojim odobrava postojeće cijene rezerviranih poštanskih usluga. Takvo je rješenje doneseno jer se sa sigurnošću nisu mogli utvrditi jedinične cijene za svaku od usluga u tome području, u tome području, niti da li one odgovaraju stvarnim troškovima za svaku uslugu. Privremeno rješenje moglo se donijeti s obzirom da se cijene rezerviranih poštanskih usluga nisu mijenjale. Svi ostali prijavljeni pružatelji poštanskih i kurirskih usluga dostavili su u 2007. godini svoje cijene na uvid vijeću. S obzirom da je Zakonom o pošti predviđeno da Hrvatska pošta kao javni operator ima pravo na podmirenje troškova iz državnog proračuna kada im prihodi n mogu pokriti rashode, pozitivno je što je javni operater 2006. godine završio s ostvarenom dobiti. Tako da u 2007. nije predao vijeću takav zahtjev. Da jeste, onda bi vjerojatno bio uočljiv podatak da iako zakon to nalaže, a vijeće je i odredilo način razdvajanja poslovnih aktivnosti, Hrvatska pošta premda je uložila vidljiv napor, kako je i vidljivo iz ovog izvješća, još uvijek ne može računovodstveno iskazati vođenje prihoda i troškova prema pojedinim kategorijama usluga. Tu je potrebno uložiti i dodatni napor, jer u slučaju promjene cijena za rezervirane poštanske usluge na koje vijeće treba dati svoju suglasnost ili u slučaju traženja proračunskog novca za pokrivanje gubitaka na takvim uslugama, morat će postojati računovodstveni izračun za svaku posebnu kategoriju svih usluga. U praćenju razvoja poštanske djelatnosti, vijeće je napravilo dobar iskorak izradom i objavljivanjem analize tržišta poštanskih i kurirskih usluga u Republici Hrvatskoj u 2006. godini. Podaci iz analize pokazuju rast i jačanje tržišta ovih usluga i to gotovo u svim segmentima tržišta. Ukupan broj zaposlenih veći je otprilike 4%. Broj ostvarenih usluga za 8%. Ukupni prihodi porasli su 9%, a ukupno povećanje i rast veći su i izraženiji kod ostalih davatelja u odnosu na Hrvatsku poštu, što je rezultiralo i smanjenje razlika udjela na tržištu ta dva segmenta. Djelomično otvaranje ovog tržišta omogućava ravnopravno tržišno natjecanje, a postotno otvaranje tog procesa i vrijeme za prilagodbu svih sudionika, a posebno javnog operatera. Moramo biti svjesni da je Europska komisija izradom Prijedloga treće poštanske direktive ušla u posljednju fazu liberalizacije tržišta poštanskih usluga koja ide ka postizanju jedinstvenog tržišta, ukidanja monopola javnih operatera. Ako i 2010. godine neće biti godina u kojoj će se to dogoditi, s obzirom da i ostale članice Europske unije pozivaju na oprez, očito iz iskustva, odgodu i prijelazno razdoblje jasno je da je potpuna liberalizacija ovog tržišta ipak neminovnost. To od nas traži pravovremenu pripremu Hrvatske pošte, ali i Vijeća za poštanske usluge kao nacionalnog regulatornog tijela koje prati i nadzire ponašanje svih sudionika na poštanskom tržištu. I na kraju, i samo vijeće, djelovanje njegovo u 2007. godine i to izvješće, takvo je da će ga klub Hrvatske demokratske zajednice podržati. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HNS-a, poštovani gospodin zastupnik Goran beus Richembergh. Izvolite.

Hrvatske narodne stranke ovo je gotovo prepisano izvješće iz prethodnih godina, jedna matrica koja se stalno ponavlja, iz koje se ne vidi ništa novo, ali se ne vidi također što je vrlo važno, niti što vijeće smatra ključnim problemima koje bi trebalo otkloniti. Struktura, sadržaj, tematika gotovo da su prepisani i čini mi se da sama činjenica da među zadaćama koje je zakon dodijelio vijeću, one dvije koje govore o suradnji s međunarodnim poštanskim organizacijama i institucijama s regulatornim, inozemnim regulatornim tijelima za poštu koje su praktički izvan tzv. "kor" biznisa vijeća, jer su općenite, fakultativne, ovdje u ovom izvješću zauzimaju pola prostora. Dakle čini se da vijeće niti je radilo dovoljno, a ono što je radilo manje-više se svodilo na te općenite stvari koje se mogu podvesti pod sintagmu suradnje. Nadalje, ovome vijeću bitno nedostaje ocjena stanja na tržištu poštanskih i kurirskih usluga, ocjena kvalitete poštanskih usluga što je izrazito važno. Nedostaje dakle lista problema s kojima se vijeće suočava u komunikaciji sa pružateljima usluga, suradnji s tijelima, institucijama s kojima je dužno surađivati te također ocjena sposobnosti tržišta na koji način dočekujemo 2010. godinu kao ciljanu godinu liberalizacije tržišta poštanskih usluga. Također podaci i pokazatelji o stanju tržišta poštanskih i kurirskih usluga te sudjelovanja ovih usluga u ukupnome bruto društvenom proizvodu, komparacija cijena usluga kao i drugi komparativni pokazatelji nisu aktualizirani podacima za 2007. iako se izvješće odnosi upravo na tu godinu. Pogotovo nedostaju prijedlozi mjera za poboljšanje stanja u ovome području kojim se vijeće bavi. E sada konkretno. Iz ovoga izvješća je vidljiva vrlo visoka doza sporosti i neažurnosti u radu vijeća npr. Zakon o pošti i Pravilnik o općim uvjetima dopunjeni su i izmijenjeni 2005. godine, dakle prije tri godine. Zakon i pravilnik su utvrdili određene rokove i što sada vijeće radi? Tek u veljači 2007. godine vijeće je uputilo zahtjev Hrvatskoj pošti kao najvećem operateru, zahtjev za usklađivanje općih uvjeta s izmjenama i dopunama zakona i pravilnika, a tek u siječnju 2008. je izdalo prethodnu suglasnost na tek izmjena i dopuna njihovih općih uvjeta. Dakle Hrvatska pošta je tretirana ovdje na jedan privilegirani način kojemu jedan subjekt kojemu se tri godine dalo da krši zakon, odnosno da ga ignorira. A što se događalo s drugim, malim operaterima? Njih su praktički naganjali cijelu 2006. godinu ko' vrag grešne duše i na njima pokazivali mišiće. A koliko tržišta zauzimaju oni, a koliko Hrvatska pošta. Nadalje, mi smo dobili novi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pošti. Tek u prosincu 2007. vijeće je prema Hrvatskoj pošti odreagiralo izradom i objavljivanjem uputa za izradu općih uputa davatelja. Kao da nismo u istoj državi, kao da nije vijeće i središte hrvatskih pošta u istome gradu, kao da su dakle tisuću svjetlosnih godina daleko, kao da nema moderne komunikacijske tehnologije i kao da je nemoguće doći do onih na kojih se prije svega zakon odnosi. je gora situacija s poštivanjem članka 25. Zakona o pošti od strane javnog operatera čije je ispunjenje uvjet za ostvarivanje prava na podmirenje troškova javnog operatera iz sredstava državnog proračuna što je nešto rekao i kolega iz HDZ-a. I sada pogledajte taj dio izvješća koji spominje tu zakonsku obvezu, vrlo lapidarno završava riječima: "Slijedom svega gore navedenog nije moguće utvrditi da iskazani rezultati po kategorijama usluga odgovaraju stvarnom stanju." A tko bi to trebao utvrditi? Pa vijeće je tu regulatorno tijelo koje mora vršiti taj oblik nadzora i utvrđivati takve stvar. Nadalje, vijeće kao regulatorno tijelo nije uspjelo u četiri godine svoga postojanja postići da javni operater svojim općim aktom uredi uvjete i cijenu pristupa svojoj poštanskoj mreži iako je to njegova zakonska obveza još iz 2005. godine. Ne samo da je njegova zakonska obveza nego to je elementarni preduvjet za liberalizaciju poštanskog tržišta koja se najavljuje za 2010. godinu. Sjećate se kako smo naganjali najvećeg operatera u u djelatnostima telefonije da upravo to napravi, a što smo napravili sa sestrinskom bivšom tvrtkom, jer nekada su bili pod istom kapom, sa hrvatskim poštama. Nadalje, vijeće nije uspjelo realizirati ostvarivanje zakonske obveze davatelja univerzalnih usluga da svake godine putem neovisnog tijela obavi 15-dnevno mjerenje kakvoće prijevoza poštanskih pošiljaka. Što je napravilo? Na kraju je prihvatilo rezultate mjerenja obavljene od strane samog javnog operatera. Što je to? Je li to pogodovanje jednom monopolističkom ponašanju u kršenju zakona, je li to strah od veličine hrvatskih pošta, je li to nedosljednost u primjeni zakona? Nazovite to kako god hoćete. Sami sebe mjere i o tome obavještavaju vijeće, a vijeće onda to prihvati zdravo za gotovo. Nadalje, pogledajte registar davatelja usluga. Jedan od najvećih davatelja usluga i to kurirskih usluga nije uopće u registru. O kome se radi? Radi se o Overseas Expressu, tvrtki u vlasništvu austrijskih pošta. Uopće nisu u registru, a jedan su od dominantnih igrača na tržištu kurirskih usluga. Kako je to moguće? Oni su registrirani za logističke usluge, a ne za kurirske. A to što se bave time očito Vijeće nije ni zabrinulo. Nadalje, imate još dva operatera. Uopće ih nema u registru. Weber Escal i ST Media. Čime se oni bave? Bave se dostavljanjem tzv. neadresirane pošte. To su vam letci, marketinški materijali. Uopće ih nema u registru. Iz svega ovoga slobodan sam ustvrditi u ime kluba HNS-a da se radi o regulatornome tijelu koje definitivno od svih regulatornih tijela koje imamo najlošije, najnižu razinu kvalitete pruža, u očekivanju u ispunjenju svojih zakonskih obveza. To je tijelo koje po sistematizaciji ima 14 zaposlenih i traže u ovoj godini da im se toliko i odobri, a s druge strane realnost kaže, Vlada će ih ukinuti i spojiti s Vijećem za telekomunikacije. Toliko o njihovoj kvaliteti i uspješnom radu. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Nema ga, gubi pravo na riječ. Gospodin zastupnik Živko Nenadić. Izvolite. **Nenadić, Živko (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Najznačajniji poslovi Vijeća kao neovisnog regulatornog tijela u 2007. bili su obavljanje stručnog nadzora u pogledu vrste, opsega i kakvoće obavljanja poštanskih i kurirskih usluga i analiza općih uvjeta javnog operatora i drugih davatelja poštanskih i kurirskih usluga. Rad Vijeća … /Govornik se ne razumije./ … resorno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a Vijeće podnosi Hrvatskom saboru godišnje izvješće evo o kojemu danas raspravljamo. Jedini davatelj univerzalnih poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj, javni operator jest Hrvatska pošta koja ima pravo i obvezu obavljanja svih univerzalnih poštanskih usluga na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, kao javni operator mora osigurati da univerzalne poštanske usluge budu dostupne pod jednakim uvjetima glede određene kvalitete i pristupačne cijene svim korisnicima usluga na cijelom području Republike Hrvatske. Zanimljivo je, Vijeće još nije zaprimilo niti jedan zahtjev, naravno osim Hrvatske pošte, za obavljanje univerzalnih poštanskih usluga. Svi se bore za poštanske usluge, naravno koje nisu rezervirane za javnog operatora, ali isto tako i kurirske usluge i to u velikim gradskim središtima što opet razumijem sa njihova tržišnog stajališta. Iako javni operator Hrvatska pošta ima pravo na podmirenje troškova iz sredstava državnog proračuna kada prihodi od rezerviranih i univerzalnih poštanskih usluga javnog operatora ne pokrivaju troškove tih usluga, a ne mogu se podmiriti iz dobiti javnog operatora, veseli da takav zahtjev od Hrvatske pošte nije stigao ni u 2006., ali ni u 2007. o kojoj raspravljamo, što je svakako za pohvalu, što znači da ne posluju sa gubicima i bez obzira na ove nejasnoće oko prikazivanja godišnjih troškova o kojima nas je Vijeće detaljno izvijestilo. Prema dostupnim podacima u ovom Izvješću o svim davateljima usluga univerzalnih, poštanskih, kurirski, ima ih 15-tak, kod svih je porast i zaposlenih i porast prihoda i porast dobiti. Razumljivo, ovi postupci su veći kod drugih davatelja poštanskih i kurirskih usluga, nego kod Hrvatske pošte koja je univerzalni davatelj usluga i pokriva cijelu Republiku Hrvatsku pod jednakim uvjetima za razliku od ovih u biranim, profitabilnijim sredinama. No, valja imati na umu da je Europska Unija usvojila novu poštansku direktivu koja predviđa potpunu liberalizaciju tržišta poštanskih usluga do kraja 2010. ili '12., tu se još dogovaraju. Iz Izvješća se vidi kako Vijeće za poštanske usluge aktivno surađuje sa svim potrebnim institucijama u Republici Hrvatskoj, ali i u Europskoj Uniji kao i sa Svjetskom poštanskom unijom. To je bitno kako bi svi zajedno bili spremniji do potpune liberalizacije poštanskih usluga. I budući smo već primili prijedlog izmjena zakona kojim se ukida ovo Vijeće za poštanske usluge i spaja se sa dosadašnjom Hrvatskom agencijom za telekomunikacije, dakle činit će jedno novo regulatorno tijelo. Ja pohvaljujem dosadašnji rad Vijeća, jer prvi koraci su uvijek najteži i vjerujem u njihov budući zajednički uspješan rad, jer o tome ovisi i naša sveukupna uspješnost u ovom njihovom dijelu u izgradnji uređene pravno-tržišne države. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt. zamjenik predsjednice Vijeća za poštanske usluge, Nedjeljko Đerek. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedavajući, poštovane zastupnice i zastupnici Hrvatskoga sabora. Ja govorim u ime Vijeća za poštanske usluge, zamjenik sam predsjednice Vijeća koja je odsutna, trenutno je na službenom putu. Dopustite da se osvrnem na ovdje izrečene navode poštovanog zastupnika iz Hrvatske narodne stranke, pa ću početi sa tvrdnjom da mnoga izvješća, osobito istoga tijela istomu tijelu, sliče iz godine u godinu po stilizaciji i po nekim tvrdnjama opće naravi, uvodne naravi pa i zaključivanja, osim naravno podataka. Za mene to prilično i logično jesu zadaci, odnosno javne ovlasti ovoga Vijeća i njegovi poslovi i zadaci, odnosno djelokrug ostali isti i u prethodnoj i u sljednoj godini, znači 2006., 2007. Izvješće je napisano komprimiranim administrativnim jezikom i mislim da nema do sada boljega načina na koji bi se to izvješće, osim eventualno u što se nismo upuštali, lakiranja takve stvarnosti. Ali moram naglasiti bitnu misao koju dijele svi članovi Vijeća, da je Vijeće za poštanske usluge pionir zapravo, pionirski regulator u poštanskoj djelatnosti, da je to prvi regulator u poštanskoj djelatnosti, da je osnovan na inicijativu Vijeća Europe, da je osnovan zakonom. Ali morat ću demantirati gospodina zastupnika iz HNS-a, Vijeće nema i nije nikad imalo 14 zaposlenih, nego ih je imalo i ima ih, što je u izvješću uprisutnjeno 31. prosinca 2007. godine a prethodne godine imalo ih je osam. Druga stvar na koju se želim osvrnuti je mjerenje kakvoće i doista je točno ono što je gospodin zastupnik istaknuo da javni operator Hrvatska pošta nije našla neovisno tijelo koje bi nezavisno izmjerilo kakvoću davanja univerzalnih poštanskih usluga nego je to u nedostatku toga tijela učinilo samo. Vijeću ništa nije drugo preostalo nego analizirati i vjerovati da je to učinjeno nepristrano naprosto stoga što javni operator nije postupio a on navodi, operator, da nije postupio tako što bi pronašao neovisno tijelo naprosto što takvoga tijela nema. Nema specijaliziranog tijela bilo ono javni institut, bilo ono visoko učilište ili nezavisno trgovačko društvo koje bi se time bavilo. Pa usuđujem se tvrditi da možda i nije izabrano najsretnije zakonsko rješenje kad se toga tiče. Što se tiče općih uvjeta i stanovitoga kašnjenja u oblikovanju općih uvjeta doista i javni operator i ostali davatelji poštanskih neuniverzalnih i korisnih usluga u načelu kasne s takvim općim uvjetima i vijeće je bilo na kraju primorano mada njegova regulatorna funkcija ne bi smjela biti takva da je ona instrukcija nego očekivano i stručno napravljeni opći uvjeti koji nota bene su zapravo opći uvjeti poslovanja i dobro poznati i vrlo publicirani tekstovi od osiguravajućih društava do banaka itd. Prema tome, vijeće ne može i nema puno instrumenata da bi na neki način natjeralo javnog operatora da ažurira sa donošenjem ili novelira u ime svojih općih uvjeta a mislimo da doista da bi možda Nadzorni odbor Hrvatske pošte kao javnog operatora i dioničkog društva u vlasništvu države trebalo možda u tom smislu korigirati ili pojačati neke mjere iz svoje nadležnosti. Bit ću slobodan ponoviti da ovo vijeće kao regulatorno tijelo je prvo tijelo u poštanskoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Molim vas da mi vjerujete da je to vijeće uznastojalo svekolikim načinom i edukacijskim i praktičnim djelovanjem potvrditi svoj svoj osnutak i svoje postojanje, da je uspjelo toliko koliko je uspjelo, usuđujem se tvrditi da nije, da to vijeće nije podbacilo u očekivanju njenoga opet moram ponoviti pionirskoga rada. Poštovani zastupnici, ja vas u ime vijeća pozdravljam i molim da ovo izvješće prihvatite. Hvala.